Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за 13 – 15 ноември 2019 г.: „1. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена оставка от народния представител Атанас Стоянов, 12 ноември 2019 г.

2019 г. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Вносител е Министерският съвет на 5 август 2019 г. Приет на първо гласуване на 13 септември 2019 г. – продължение. продължение. 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносител е Министерският съвет на 7 октомври 2019 г. 2019 г. 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносител е Министерският съвет на 3 юли 2019 г. Приет на първо гласуване на 25 юли юли 2019 г. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно

Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия в листата предвид предсрочното прекратяване пълномощията на Христо Грудев Грудев. След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се установи, че следващият кандидат в листата на партия ГЕРБ е Данка Евстатиева Зидарова-Люртова.

Обявява Данка Евстатиева Зидарова-Люртова с ЕГН (…) за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на партия ГЕРБ от Седемнадесети изборен район – Пловдивски.“ Следва госпожа Люртова да положи клетва. Моля, квесторите, поканете народния представител в залата. Колеги, моля да станем на крака.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“

Колеги, ще Ви прочета няколко съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 6 ноември 2019 г. до 12 ноември 2019 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по здравеопазване, Комисията по културата и медиите, Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги. Вносител е Десислав Чуколов и група народни представители. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по правни въпроси и Комисията по здравеопазване. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Веселин Марешки и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител е Анна Александрова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. Вносител е Милен Михов и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

До мен е постъпило заявление от Атанас Славчев Стоянов – народен представител от Първи изборен район – Благоевградски: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България

Прекратява пълномощията на Атанас Славчев Стоянов като народен представител от Първи изборен район – Благоевградски.“ Моля, режим на гласуване.

Гласували 192 народни представители: за 187, против 3, въздържали се 2. Предложението е прието. Колеги, преминаваме към втора точка:

първия Доклад на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Стоянова. Заповядайте, госпожо Стоянова. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господа министри, госпожо Вицепремиер, колеги! Моля, първо, за процедура, госпожо Председател – да гласуваме в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите; господин Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет“; господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“, и госпожа Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините“,

от 31октомври 2019 г., внесен от Министерския съвет. На заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за държавния бюджет на Република На заседанието присъстваха: Владислав Горанов – министър на финансите; Кирил Ананиев – министър на здравеопазването; Димитър Радев – управител на Българската народна банка; Зорница Русинова – заместник министър на труда и социалната политика; Ивайло Иванов – управител на Националния осигурителен институт; Борис Грозданов – председател на Фискалния съвет; представители на синдикатите и работодателските организации и други гости. Министър Горанов представи Законопроекта и подчерта, че актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 –2022 г. посочва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и приоритети, като акцентира на основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите правила на Европейския съюз. Основни макроикономически показатели: Брутен вътрешен продукт. Растежът на брутния вътрешен продукт ще достигне 3,3% през 2020 г., движен основно от вътрешното търсене. Частните потребителски разходи ще запазят своя сравнително висок темп на растеж, но в сравнение с предходната година темпът леко ще се забави поради по-ограничено нарастване на заетостта. Положително влияние върху потреблението ще има и от увеличените разходи за заплати в публичния сектор. Икономическият растеж ще се запази на ниво от 3,3% в периода 2021 – 2022 г. Вътрешното търсене ще остане водещо за растежа на брутния вътрешен продукт по линия както на потреблението, така и по линия на инвестициите. През 2020 г. растежът на заетостта се очаква да отслабне до 0,2% под влияние на ограниченията от страна на предлагането на труд. Коефициентът на безработица се предвижда да забави темпа си и да достигне 4,1% от работната сила. За 2020 г. се прогнозира инфлация в края на годината от 2,3%, а средногодишната – от 2,1%. Влиянието на международните цени на суровините, особено на суровия нефт, като проинфлационен външен фактор, се очаква да бъде ограничено. Цените на храните ще продължат да нарастват, но с по-нисък темп. В следващите години от прогнозния период като цяло се очаква леко забавяне в стойностите на инфлация поради очакваните намаляващи равнища в международните цени на петрола и стабилизирането в цените на останалите суровини. Запазват се целите за бюджетното салдо, заложени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. – достигане до балансирана бюджетна позиция за 2020 г. и запазването ѝ през следващите години. Целта за постигане и поддържане на балансиран бюджет остава непроменена в продължение на няколко поредни цикъла на подготовка на бюджета. Изразени като процент от брутния вътрешен продукт, и при приходите, и при разходите за периода 2020 – 2022 г. се наблюдава тенденция на спад от 36,9% до 35%,

При отчетено положително салдо на сектор „Държавно управление“ на начислена основа за 2018 г. през 2019 г. се очаква бюджетното салдо да бъде положително в размер на 0,05% от брутния вътрешен продукт. средносрочен план се очаква дефицит за 2020 г. в размер на 0,1% от брутния вътрешен продукт и излишък съответно от 0,5% и 0,1% от брутния вътрешен продукт за 2021-а Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2020 г. е предвиден да остане непроменен в размер на 4,5 млрд. лв. Въз основа на допусканията, при прогнозно положително нетно дългово финансиране за периода 2020 – 2022 независимо от нарастването на дълга в абсолютна стойност, очакванията са да се запази тенденцията към намаляване на съотношението на държавния дълг спрямо прогнозното ниво на брутния вътрешен продукт от 18,6% към края на 2019 г. до 17% в края на 2020 г. За периода 2020 – 2022 г. нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ се очаква да продължи да спада, движейки се в диапазона от 19,8% до 18,2% от брутния вътрешен продукт. Размерът на приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма за 2020 г. е 46 826,5 млн. лв., като номиналният ръст в приходната част на бюджета спрямо ревизираната оценка на Програмата за 2019 г. е от около 3 млрд. лв., като ръстът на данъчно-осигурителните приходи е над 2,8 млрд. лв., което е в резултат както от положителната динамика на макроикономическите показатели, така и от предприетите мерки от страна на приходните агенции за борба с данъчните измами и повишаване на събираемостта. Размерът на разходите и вноската в бюджета на Европейския съюз

За 2020 г. е предвидено балансирано бюджетно салдо по Консолидираната фискална програма. При тези прогнози балансиран бюджет ще се осъществи на ниво преразпределение на публичните разходи, значително по ниско от максимално максимално допустимото ниво на разходите по Консолидираната фискална програма от 40 на сто от брутния вътрешен продукт, гласувано в Закона за публичните финанси. Приоритетите на бюджет 2020, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики, са: образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите. Ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване на привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители. Навлизането на млади и високообразовани хора в образователната система неминуемо ще се отрази положително върху качеството на придобитите знания и умения на учениците. Насърчаването на зрелостниците с високи образователни резултати да получат педагогическо образование и да постъпват на работа в образователната система е сред приоритетните мерки, реализирането на които ще позволи да се преодолее очакваният недостиг на педагогически специалисти. Основните приоритетни направления в областта на здравеопазването през тригодишния период са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот през целия жизнен цикъл. Ще продължи реализирането на мерки по оптимизиране на структурата на разходите за различните видове медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия на базата на договаряните обеми и стойности. За гарантиране на финансовата стабилност и предвидимост в здравноосигурителната система разходите по бюджета на Националната здравноосигурителна каса от тях за здравноосигурителни плащания – 349,7 млн. лв., за здравни дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани от държавния бюджет – 40,4 млн. лв. Провежданата от правителството политика в областта на отбраната продължава да е приоритетна. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в това число средства за изпълнение на приетите от Народното събрание инвестиционни проекти. Относителният дял на капиталовите разходи към общите разходи за отбрана е над 20 процентния критерий на НАТО. Спазено е изискването за достигане на разходите за отбрана до определения процент от брутния вътрешен продукт в съответствие с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от брутния вътрешен продукт, одобрен с Решение на Министерския съвет от януари 2018 г., като освен за увеличение на средствата за персонал са предвидени и допълнителни средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, за за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет и за проекти за модернизация на Българската армия. За периода 2020 – 2022 г. се предвижда от 1 януари за всяка календарна година да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола. Тежестта по чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване за всяка една година осигурителен стаж, която ще се прилага при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии, се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2. От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., се увеличават с 6,7% – процент, определен по правилото на чл. 100 от Кодекса за социалното осигуряване. Политика по доходите. Освен вече предвиденото в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта на тази година увеличение на размера на минималната работна заплата – от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г., настоящата прогноза е заложена мярка за увеличение с 10 на сто на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор. За 2020 г. осигурителната политика предвижда: - увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2020 г. в размер на 610 лв.; - увеличаване на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв.; запазване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица на 3000 лв.; - запазване равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г.; - запазване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии на 1200 лв., а именно 40% от размера на максималния осигурителен доход за съответната година.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 Основно предизвикателство пред общините e привеждане на фискалните показатели и правилата за дълга в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, както и продължаване на действията за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси. Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет в Проекта на закона за 2020 г. са в общ размер на 4 202,5 млн. лв. Предвиденото увеличение спрямо приетите със Закона за държавния бюджет за 2019 г. е с 456,8 млн. лв., от тях за: общата субсидия за делегираните от държавата дейности – с 418,8 млн. лв.; изравнителната субсидия – с 13 млн. лв. повече; трансферите за зимно поддържане и снегопочистване –

346,3 млн. лв. и е по-малък от ревизираната оценка на Програмата на разходите за 2019 г. с 810,1 млн. лв. Намалението е формирано от увеличение на текущите разходи с 878,7 млн. лв. и на предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина с

За 2020 г. се предлага вноската в общия бюджет на Европейския съюз да бъде в размер на 1 397,4 млн. лв., което е със 115,3 млн. лв. повече от 2019 г. Бюджетното салдо по държавния бюджет се предлага да бъде излишък в размер на 62,4 млн. лв. и извършване на операции в частта на финансирането на бюджетното салдо в същия размер. Планираното подобрение на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2020 г. спрямо ревизираната оценка на Програмата за 2019 г. е в размер на 2 294,3 млн. лв. Бюджет на съдебната власт. Висшият съдебен съвет предлага за 2020 г.: Общо приходи, помощи и дарения в размер на 110,0 млн. лв. – намаление на приходната част с 6 млн. лв. спрямо

в това число разходи за персонал в размер на 724,9 млн. лв. – увеличение със 121 млн. лв. спрямо 2019 г.; 46,9 млн. лв. за капиталови разходи – 20,5 млн. лв. увеличение,

Общо приходи, помощи и дарения по бюджета на съдебната власт в размер на 116,0 млн. лв. Предложението на Министерския съвет за приходната част е за запазване на размера на приходите спрямо 2019 г. Общо разходи в размер на 771,3 млн. лв., или увеличение с 67,0 млн. лв. спрямо одобрените за 2019 г. Предвидените средства за текущи разходи за осъществяване на дейността на съдебните институции са в размер на 746,3 млн.

При посочените от Министерския съвет приходи и разходи бюджетното взаимоотношение с централния бюджет става 655,3 млн. лв., което е в повече с 67 млн. лв. от бюджетното взаимоотношение за 2019 г.

като бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (трансфери) от 79,3 млн. лв. След представяне на Законопроекта се проведе дискусия, на която бяха представени различни становища. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев подкрепи Законопроекта за бюджет на Република България 2020 г., като посочи, че това е един амбициозен план на публичните финанси, тъй като предвиденият брутен вътрешен продукт е в горната граница на прогнозите на международните финансови институции. Като негативна страна на бюджета господин Велев посочи отново значителното нарастване на средства в нереформирани сектори като сферата на сигурността. Председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров посочи, че в резултат на борбата със сивата икономика и борбата с контрабандата приходната част на бюджета може да бъде увеличена с 200 млн. За разлика от държавите – членки на Европейския съюз, в България делът на корпоративните данъци е много по-малък от приходите от данъка върху доходите на физическите лица, което създава усещане за несправедливост в българските граждани. Той адмирира увеличението на доходите в сферата на образованието и в бюджетната сфера като цяло, както и ръстът на минималната работна заплата. палата се изказа в подкрепа на запазването на данъчните ставки, на заложеното нулево салдо в бюджета, на тенденцията за намаляване и запазване на ниски размери на държавния дълг, както и във връзка с ръста на разходите за образование в размер на 360 млн. Той изрази неподкрепа по отношение на повишаването на минималната работна заплата по административен начин. Освен това според него преди да се пристъпи към увеличение с 10% на заплатите в бюджетната сфера, следва да бъде направена оптимизация на персонала. Владимир Георгиев от Националното сдружение на общините изрази становище, че като цяло е налице ръст за всички общини от целевата субсидия, макар за някои от тях да е недостатъчен. Според него са необходими допълнителни средства за социалните дейности в общините; още 107 млн. лв. за тези 107 общини, които имат нулев или минимален ръст; още 100 млн. лв. за капиталовите разходи на общините за общинската пътна инфраструктура, както и за планинските общини да се предвиди резерв от още 1 млн. лв. за зимно поддържане и снегопочистване. народна банка господин Димитър Радев подкрепи принципно бюджета, като изрази становище по надеждността на макроикономическата рамка, устойчивостта на фискалната позиция и по бюджетното салдо. Народният представител Румен Гечев посочи, че е налице занижаване на темповете на растежа и приходите в бюджета, за да се отчитат впоследствие по-добри резултати, което не е в интерес на бюджетната и фискалната политика на България. Освен това в бюджета е заложен нисък ръст на инвестициите и на капиталовите разходи за разлика от държавите – членки в Европейския съюз. Според него основната цел на правителството не е да поддържа бюджетно равновесие, а по-скоро следва да се стреми към стабилни финанси и висока динамика на развитие. В отговор на изразените становища министър Владислав Горанов посочи, че колегите от левицата са свободни да проведат дебат по въпроса за партийните субсидии и ако намерят мнозинство и тяхното желание стане закон, то правителството ще се подчини от гледна точка на фискалната рамка. Що се отнася до исканията на общините за допълнително субсидиране на общинските бюджети той посочи, че общините следва да предприемат мерки по увеличение на приходите от местни данъци и такси, за да могат да дофинансират своите дейности. По Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. постоянните комисии на 44-ото Народно събрание на свои заседания са разгледали, обсъдили и изразили подкрепата си по Законопроекта, с изключение на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, която не е подкрепила Законопроекта за държавния бюджет на

бих искал да информирам Народното събрание, че Председателският съвет гледа благосклонно на възможността те да представят резюмирани докладите, а не пълните си доклади. По възможност и по преценка, разбира се. Следва Докладът на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, госпожо Александрова.

внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На свое заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов – министър, и господин Стоян Стоянов – главен секретар; от Министерството на финансите, дирекция „Държавни разходи“ Благодаря. от Инспектората към Висшия съдебен съвет – госпожа Теодора Точкова – главен инспектор, и госпожа Красимира Николова – главен счетоводител; от Върховния административен съд – господин Георги Чолаков – представляващ. Проектът на бюджет на съдебната власт за 2020 г., изготвен от Висшия съдебен съвет, беше представен от господин Магдалинчев, който посочи, че бюджетът за 2020 г., отразен в чл. 2 от Законопроекта, е изготвен въз основа на aктуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. и оценката за очакваното изпълнение на бюджета за 2019 г. Той добави, че водещ принцип при разработването му е гарантирането на независима съдебна власт и прогнозиране на оптималния размер на необходимите средства за обезпечаване на нормалното функциониране на съдебните институции. По отношение на приходната част предложенията по чл. 2 в двата проекта не съвпадат. съдебен съвет е за намаляване на приходната част с 6,0 млн. лв. и достигане на равнище от 110,0 млн. лв. Промяната в приходите е обоснована от Висшия съдебен съвет с високия дял на наказателни и административни производства, освободени от такси, като при определяне на прогнозите е отчетено изпълнението на приходите към 31 юли 2019 г. Предложението на Министерския съвет за приходната част е за запазване на размера на приходите спрямо 2019-а. и 2018 г. Предвижда се общият размер на приходите да е 116 млн. лв., като от тях 100 млн. лв. се планира да бъдат приходите от съдебни такси. Висшият съдебен съвет прогнозира увеличение на разходите през 2020 г. със 155,0 млн. лв. спрямо одобрените бюджетни разходи за 2019 г. Така разчетен, размерът на разходите за 2020 г. възлиза на 859,3 млн. лв. В мотивите на Висшия съдебен съвет е посочено, че при изготвянето му са отразени числеността на магистратите и служителите от съдебната администрация и необходимите средства за обезпечаване на дейността на информационни системи за реализиране на електронното правосъдие. правосъдие. Предвидени са средства, необходими за индексиране на заплатите спрямо утвърдения бюджет за 2019 г., средства за облекло, както и средства за трудовите възнаграждения и осигурителните вноски за планираното увеличаване на щатни бройки за длъжностите съдия, съдебен помощник и младши магистрат. Господин Магдалинчев добави, че Проектът на Висшия съдебен съвет предвижда също увеличаване на средствата за капиталови разходи с 20,5 млн. лв. повече от одобрените за 2019 г., които средства са необходими за управление на недвижимите имоти и за осигуряване на сградната и техническата обезпеченост на съдебната власт.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 Планираните средства включват поемане на разходите за персонал на заетите в съдебната система, както и средства за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма в изпълнение на чл. 360е от Закона за съдебната власт. По отношение на чл. 2, ал. 3 относно максималните размери на ангажиментите за разходи Министерският съвет предлага максималните размери на поети през 2020 г. разходи да бъде 118,7 млн. лв., а максималният размер на новите задължения да бъде 96,2 млн. лв. Министерският съвет подкрепя предложените от Висшия съдебен съвет редакции на разпоредбите на чл. 2, ал. 4, 5, 6 и 7. Министерският съвет не подкрепя предложението на Висшия съдебен съвет за създаване на ал. 8 в чл. 2. Текстът предвижда Министерският съвет, съгласувано с Висшия съдебен съвет, да извършва промени по бюджета на съдебната власт, произтичащи от влезли в сила закони и засягащи бюджета на съдебната власт. Според Министерския съвет така предложената разпоредба не съответства на изискванията в Закона за публичните финанси. Представляващият Висшия съдебен съвет изложи подробни аргументи в подкрепа на предложения от Висшия съдебен съвет бюджет. Господин Магдалинчев посочи, че така предложените от Министерския съвет разчети ще доведат до недофинансиране на някои от заложените приоритети в дейността на съдебната власт. изрази подкрепата си по отношение на бюджета на Инспектората към Висшия съдебен съвет, предложен от Висшия съдебен съвет, и посочи че предложените с него разчети ще осигурят оптимално дейността на Инспектората. Министърът на правосъдието заяви, че е удовлетворен от работата в хода на съгласувателната процедура по обсъждане на чл. 2 от Законопроекта. Той уточни, че подкрепя предложения от Министерския съвет бюджет на съдебната власт и добави, че е налице увеличение на средствата спрямо бюджета за 2019 г. с 67 млн. лв. Господин Петров допълни, че предложеният от Министерския съвет бюджет е балансиран и има пет основни приоритета, които са образование, здравеопазване, отбрана, пенсионна политика и политика на доходите. Той обобщи, че предвиденият по чл. 2 бюджет създава необходимите условия за изпълнението на конституционно определените функции на съдебната власт.

и планираните приходи са в размер на 61,5 млн. лв. Той добави, че в частта „разходи“ е налице увеличение на бюджета за 2020 г. с 24,4 млн. лв., като общо планираните от Министерския съвет разходи възлизат на 299,2 млн. лв. В хода на дискусията взеха участие народните представители Крум Зарков и Христиан Митев. Господин Зарков посочи, че парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи Проекта за бюджет, изготвен от Висшия съдебен съвет, и няма да подкрепи Законопроекта, предложен от Министерския съвет. Той акцентира върху възложените нови функции и необходимостта от осигуряването на необходимите средства. На поставения от господин Зарков въпрос министърът на правосъдието уточни, че исканията на служителите в надзорно-охранителната дейност ще бъдат удовлетворени. Господин Христиан Митев посочи, че ще подкрепи Законопроекта за 2020 г. с включен Проект за бюджет на съдебната власт със становището на Министерския съвет. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси: По предложения чл. 2 от Законопроекта: - с 5 гласа „за“, без „против“ и 12 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г., с включен проект за бюджет на съдебната власт, съставен от Висшия

Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Малко разместване на приоритетите – давам думата на господин Атанасов, за да представи Доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте. аз Ви благодаря, господин Председателю. Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиери на Република България, уважаеми дами и господа министри, колеги народни представители! „Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На заседанието присъстваха господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта, госпожа Росица Спасова – началник на отдел в дирекция „Държавни разходи“, господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Мариела Личева – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. Господин Красен Кралев представи бюджета в областта на политиките за младежта и спорта.

С планираните средства за 2020 г. ще се изпълняват дейности по политиките в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, за което са определени средства в размер на 18 млн. 867 хил. лв. Програмата за развитие на спорта за високи постижения, която е в размер на 53 млн. 906 хил. лв., е преструктурирана и включва олимпийската подготовка, олимпийския резерв и развитие на спорта за високи постижения. преструктурирането се търси по-голяма ефективност, съсредоточават се наличните ресурси върху най-перспективните състезатели, но е невъзможно да се обхванат всичките възрастови нива – момчета и момичета, юноши и девойки младша и старша възраст, кадети, младежи мъже и жени. За привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти, са предвидени 3 млн. 629 хил. лв. В областта на политиките за младите хора предвидените средства са 3 млн. 408 хил. лв. Увеличени са средствата за допълнително финансиране по проекти. По отношение на политиките за деца. В бюджета на Министерството на труда и социалната политика по Програма „Подкрепа за децата и семействата“ се финансира подкрепата на семействата с деца, както и на деца в риск, и е в съответствие с изпълнение на принципа за отглеждане на децата в семейна среда. В бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. по Програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“ са предвидени 26 млн. за продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания, отглеждани в останалите все още незакрити 13 домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно положение от нула до тригодишна възраст. За 2020 г. бюджетът на Държавната агенция за закрила на детето е 1 млн. 996 хил. лв., като Агенцията ще осъществява дейности, които са свързани с разработване на насоки и документи, свързани с държавната политика в областта на децата. В обсъждането взе участие народният представител Весела Лечева, която подчерта, че няма да подкрепи проектобюджета за 2020 г., тъй като според нея той е повторение от предишните години и няма да предизвика никаква ефективна реформа в областта на спорта, нито пък в областта на младите хора и качествената им реализация в България. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване: с 9 гласа „за“, 8 гласа

Само да Ви информирам, че след това са докладите на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на Комисията по енергетика. Заповядайте, господин Кънев. „ДОКЛАД относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. На свое редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019 г. – съвместно с Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. На заседанието присъстваха: Емил Караниколов – министър на икономиката, Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, и Маринела Петрова – заместник-министър на финансите. Ключови цели за 2020 г. продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика. Изразени като процент от брутния вътрешен продукт, и при приходите, и при разходите за периода 2020 – 2022 г. се наблюдава тенденция на спад. За 2020 г. те ще бъдат в размер на 36,9%. По проектобюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. са заложени приходи, които възлизат на 27 млн. лв., което е с почти милион лева повече от планираните приходи за 2019 г. Политиките на Министерството за 2020 г. са „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“ и „Ефективното външноикономическо сътрудничество“. За изпълнение на политиката „Ефективното външноикономическо сътрудничество“ за 2020 г. са предвидени 17 млн. 350 хил. 800 лв. Бюджетът на Програма „Администрация“ е 8 млн. 460 хил. лв. По проектобюджета на Министерството на туризма за 2020 г. са заложени приходи в размер на 9 млн. 984 хил. лв. Предвидените разходи за 2020 г. са в размер на 19 млн. 648 хил. лв. През 2020 г. Министерството на туризма ще изпълнява политика в областта на устойчивото развитие на туризма, която възлиза на 16 млн. 922 хил. лв. и се реализира с две програми: „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ и „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 1. По

да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 и 2, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова представи пред Комисията проекта за бюджет на Министерството и информация за предвидените средства за основните политики, програми и дейностите, осъществявани от него. Министърът обърна внимание на средствата, предвидени в проекта за осъществяване на дейностите от Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол, като изтъка причините, поради които в съответните области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 Предложено е увеличаване на средствата за общинските пътища чрез увеличаване на общия размер на целевата субсидия за капиталови разходи, както и за други дейности, като е направена подробна аргументация за необходимостта от увеличаване на средствата. В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: - без „за“, 2 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2, да не бъде приет на първо гласуване; - с 12 гласа „за“, 8 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, със становище на Министерския съвет по проекта на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 да бъде приет на първо гласуване.“

внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по енергетика обсъди горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха представители от Министерството на енергетика, Министерството на финансите, Комисията за енергийно и водно регулиране и Агенцията за ядрено регулиране. Госпожа Вергиния Йончева – държавен експерт от Министерството на финансите представи частта на проектобюджета на държавния бюджет на Република чрез който ще се осъществява правителствената политика в сектор „Енергетика“. Приходите по проектобюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г. са в размер на 151,4 млн. лв. и са с 3,9 млн. лв. по-малко от тези за 2019 г. Приходите по проектобюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. са в размер на 10,7 млн. лв. и са по-малко от тези за 2019 г. с 1,3 млн. лв. Приходите по проектобюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г. са в размер на 8,6 млн. лв. и са без промяна спрямо тези за 2019 г.,

В своето становище госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, заяви, че предложеният проект на бюджет е достатъчен и дава възможност на Министерството на енергетиката да реализира държавната политика в областта на енергетиката.

водно регулиране беше представено от господин Николай Георгиев, който изрази позицията на енергийния регулатор, че проектобюджетът за 2020 г. ще позволи на Комисията да изпълни задачите, които си е поставила за 2020 г.

На редовно заседание, проведено на 6 ноември 2019 г., Комисията по външна политика на Народното събрание разгледа Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта му за Министерството на външните работи. Проектът на бюджет на Министерството на външните работи за 2020 г. беше представен от заместник-министъра на външните работи Петко Дойков. Николина Апостолова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите, запозна Комисията с общата рамка и приоритетите на бюджета за 2020 г.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

субсидията е в размер на 84 млн. 457 хил. 500 лв. Бюджетната рамка на Министерството на външните работи за 2020 г. ще позволи осъществяването на основните цели и дейности по политики и програми. Министерството на външните работи съвместно с Министерството на финансите работи за намиране на възможности за по-ефективното разходване на предоставените средства. Следва да продължат усилията за повишаването на разходния таван на Министерството с цел в максимална степен да бъде преодоляно недофинансирането на дипломатическата служба. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 12 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

2020 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков, заместник-министърът на финансите Росица Велкова и заместник-началникът на отбраната контраадмирал Емил Ефтимов. Заместник-министър Величков изрази удовлетворение от бюджета на Министерството на отбраната и отделените допълнителни средства в централния бюджет. Положително е, че наред със средствата за персонал нарастват и капиталовите разходи, с което се осигурява модернизацията и развитието на интегрираната инфраструктура за въвеждане на новите бойни самолети за Военновъздушните сили. Заместник-министър Росица Велкова отбеляза общата социална насоченост на бюджета и приоритетното финансиране на образованието, здравеопазването и отбраната. В разискванията взеха участие народните представители Кольо Милев, Валентин Радев, Николай Цонков, Христо Гаджев, Пламен Манушев, Симеон Симеонов, Слави Нецов, Милен Михов, Владимир Тошев и Джейхан Ибрямов. Отчитайки положителните страни на бюджета за отбрана за 2020 г., народните представители Кольо Милев и Николай Цонков че увеличението и осигуряването на повече пари за персонал и капиталови разходи категорично не е достатъчно, за да реши натрупваните с години проблеми, поради което той няма да бъде подкрепен от Българската социалистическа партия. Представителите на управляващото мнозинство изтъкнаха значителния ръст на средствата за капиталови разходи, които осигуряват не само крупните проекти за модернизация, но и модернизация на ключови бойни средства на Сухопътните войски, Военноморските сили и системите за противовъздушна отбрана. Предвидените средства за личен състав са достатъчни за повишаването на възнагражденията и дават възможност за назначаване на значителен брой кадрови военнослужещи в намаляване некомплекта на въоръжените сили. Народните представители Симеон Симеонов и Джейхан Ибрямов се съгласиха с положителните тенденции, но отчетоха, че темпът на нарастване не е достатъчен, за да реши проблемите в отбраната в близко бъдеще. Беше уточнено, че по причина по причина на цялостна оценка на държавния бюджет за 2020 г. същите ще се въздържат. В заключение председателят на Комисията Константин Попов посочи предимствата на бюджета за отбрана за 2020 г. Най съществено е, че абсолютният ръст на общите бюджетни средства за отбрана за пръв път надвишава 2 млрд. лв.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

който ще бъде представен от господин Нунев. Докато стигне до трибуната да Ви информирам, че следващите комисии са: Комисията по земеделието и храните и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Имате думата, господин Нунев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Представям на вниманието Ви „ДОКЛАД относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., №

С проекта на бюджет на Министерството на вътрешните работи са осигурени разходи общо в размер на 1 млрд. 669 млн. 575 хил. 500 лв., които са увеличени със 154 млн. 785 хил.

са разчетени за персонал или увеличение със 153 млн. 585 хил. 300 лв. в сравнение с 2019 г. Определените капиталови разходи за 2020 г. са за 2020 г. са в размер на 14 млн. 947 хил. лв. За политиката в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред са предвидени средства в размер на 967 млн. 441 хил. 200 лв. срещу 877 млн. 714 хил. лв. за 2019 г. За политиката в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси са предвидени средства в размер на 234 млн. 228 хил. 200 лв. срещу 212 млн. 48 хил. 48 хил. лв. за 2019 г. За политиката в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните са предвидени средства в размер на

и за капиталови разходи 80 хил. лв. По отношение на Комисията за защита на личните данни в Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са предвидени приходи в размер

на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., е в размер на 922,5 хил. лв. Със Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ са предвидени бюджетни средства в размер на 92 млн. 752,1 хил. лв., в това число текущи разходи за 22 млн. 122,3 хил. В последвалите разисквания взеха участие народните представители Иван Иванов и Красимир Ципов. Поставен бе въпросът за възнаграждението за нощен труд на полицаите. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет

Заповядайте да представите Доклада, госпожо Белова.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 ноември 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект. Основните параметри на Законопроекта в частта селско стопанство са следните:

В рамките на текущите разходи за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, са утвърдени 19 млн. лв., от които 1,9 млн. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен

366,8 млн. лв., от които: за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв., за капиталови разходи – 10 млн. лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер

По линия на Общата рибарска политика за 2020 г. средствата са 61 млн. лв., от които 46,8 млн. лв. – европейско финансиране. Запазва се данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, като за целта са утвърдени 84 млн. лв. Ще се прилага данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративния данък по чл. 189б от Закона за от Закона за корпоративното подоходно облагане. Ще се прилага и механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Държавен фонд „Земеделие“ ще продължи да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по по одобрени за подпомагане проекти по различните програми. Предвидено е увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 на 610 лв. от началото на 2020 г.

с 13 гласа „за“, 7 „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902 01 57, внесен от Министерския съвет

края на тригодишния период БВП ще бъде 143 млрд. лв. В рамките на прогнозния период коефициентът на безработица ще запази тенденцията на намаление, която ще се реализира с по-бавни темпове до достигане на около 4% през 2022 г. в сравнение с очаквано ниво за 2019 г. от 4,4%. Растежът на заетостта се очаква да отслабне през 2020 г. и постепенно да премине към намаление през 2021-а и 2022 г. в съответствие с очакванията за ограничаване на предлагането на труд в края на прогнозния период. За 2020 г. се прогнозира инфлация в края на годината от 2,3%, а средногодишна – 2,1%. В настоящата прогноза се запазват целите за бюджетното салдо, заложени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г., достигане до балансирана бюджетна позиция през 2020 г. и запазването ѝ през следващите години. Целта за постигане и поддържане на балансиран бюджет остава непроменена в продължение на няколко поредни цикъла на подготовка на бюджета. Изразени като процент от брутния вътрешен продукт и при приходите, и при разходите за периода 2020 – 2022 г. се наблюдава тенденция на спад от 36,9% до 35,0%, а в номинален размер те се увеличават, като от 46

През 2020 – 2022 г. ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия. За 2020 г. образованието ще получи повече 610,1 млн. лв. млн. лв. - Здравеопазване. Основните приоритетни направления в областта на здравеопазването през тригодишния период са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот. Приоритетно здравеопазването ще получи допълнително 498,5 млн. лв. - Отбрана. През периода 2020 – 2022 г. политиката, провеждана от правителството в областта на отбраната, продължава да е приоритетна. Разходите за отбрана нарастват през 2020 г. с 201,7 млн. лв. - Пенсионната политика. В периода 2020 – 2022 г. се предвижда от 1 януари на всяка година да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия с по 2 месеца и за двата пола. Политика по доходите. Освен предвиденото в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта на тази година увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. на 610 лв., 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г. След представянето на основните акценти от проекта за държавен бюджет за 2020 г. се състоя обсъждане, в което се включиха

Според президента на КНСБ Пламен Димитров проектът на бюджета е консервативен и залага достатъчно буфери, заради несигурната икономическа среда. Според управителя на БНБ Димитър Радев проектът на бюджета отговаря на целите на финансовата стабилност на държавата. Според народния представител Павел Шопов е настъпил моментът за закриване на валутния борд. Народните представители от Комисията по труда, социалната и демографската политика разполагат със становищата на социалните партньори. След приключване на обсъждането се проведе гласуване със следните

Благодаря, господин Адемов. Следва Доклад на Комисията по образованието и науката. Заповядайте да го представите. След това е Комисията по здравеопазването.

Комисията по образованието и науката постъпиха становища от: Конфедерацията на независимите синдикати в България, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, Федерацията на университетските синдикати,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 разходите за образование и извежда сектора като приоритетен в политиката на правителството. Общият размер на разчетените разходи за образование за 2020 г. е 4 млрд. 813 млн. лв., което представлява 3,8% от БВП. Приоритетите, към Приоритетите, към които е насочена политиката в областта на предучилищното и училищното образование, са: повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители чрез поетапното повишаване на доходите на педагогическите специалисти; пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и ученици; подобряване на качеството на образованието във всички училища; осигуряване на качествено професионално образование и обучение; подкрепа за българските училища в чужбина за съхраняване на българските общности. Разчетените средства за системата на предучилищното и училищното образование нарастват с 500 млн. лв., като общият им размер достига 3 804, 7 млн. лв. Увеличението на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците с 360 млн. лв. ще гарантира ръст на възнагражденията на педагогическите специалисти. В областта на висшето образование политиката е насочена към намаляване и преструктуриране на приема и към повишаване качеството на обучението и ориентирането му към нуждите на пазара на труда. Общият размер на предвидените от бюджета на Министерството на образованието и науката трансфери за държавните висши училища е в размер на 499,2 млн. лв., с което се постига ръст от 11% на средствата за издръжка на обучението. Осигурено е повишаването на най-ниските диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления. Разходите за публичното финансиране в сектор „Наука“ в бюджета за 2020 г. нарастват до 571,5 млн. лв. при 528,8 млн. лв. за 2019 г. Разчетените за 2020 г. средства за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България, включително Националната пътна карта за научна инфраструктура и национални научни програми, са в размер на 64,7 млн. лв. Ръстът на националното финансиране за наука е 43,2 млн. лв., в които са включени увеличение на средствата по трансфера за на отбраната и науката с 2,7 млн. лв., от които 2,3 млн. лв. за политика по доходите. В последвалата дискусия се включиха народните представители Милена Дамянова, Ирена Анастасова, Николай Цонков, Станислав Станилов, както и представители на синдикални организации в областта на образованието, Българската академия на науките, Съветът на ректорите и работодателски организации в предучилищното и училищното образование. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „за“ – 13, „против“ – 7, „въздържал се“ – няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Захариева. Следва Докладът на Комисията по здравеопазването. Заповядайте, госпожо Дариткова. Преди да Ви дам думата, само да спомена, че следват докладите на Комисията по околната среда и водите и на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Имате думата. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроекта за държавния бюджет на Република България Законопроектът и мотивите към него бяха представени от господин Владислав Горанов, а министър Кирил Ананиев запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в проектобюджета на Министерството на здравеопазването. Господин Ананиев посочи, че през 2020 г. е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на ангажиментите и дейностите, които по Закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, като общият размер на предвидените разходи по бюджета на институцията възлизат на 662 млн. 51 хил. 900 лв. Политиката в областта на здравеопазването ще бъде насочена към постигане на приоритетите на Националната здравна стратегия 2020,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 психиатрична помощ, спешна медицинска помощ, лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, трансплантация на тъкани, органи и клетки, медицинска експертиза на работоспособността и други, както и финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и труднодостъпни райони, в които липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за Българския червен кръст и предвид необходимостта от въвеждането на единен подход при финансирането със средства от държавния бюджет на юридически лица с нестопанска цел, както и от създаването и поддържането на информация за измерване на изпълнението на секторните политики по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и следващите години са планирани допълнителни субсидии за финансова подкрепа на Българския червен кръст. Считано от 1 януари 2020 г. се предвижда финансирането на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването, като се въвежда нов механизъм за тяхното финансиране и предоставяне, както и стандарти за качеството им. Предвидените средства за изпълнение на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, са в размер на 38 млн. лв. От страна на Националното сдружение на общините в Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България бе изразена принципна подкрепа за предлагания законопроект, като се посочи, че средствата, предвидени за системата на училищното и детското здравеопазване следва да бъдат увеличени, за да бъде подсигурено нормалното функциониране на детските ясли и на здравните кабинети в детски градини и училища. Беше подчертано, че недостатъчният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за здравеопазване за 2020 г. ще доведе до практическа невъзможност за осигуряване на договорените на национално ниво основни месечни възнаграждения на заетите медицински специалисти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

902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите: господин Нено Димов – министър, госпожа Ива Таланова – директор на дирекция „Финансово управление“, и госпожа Михаела Габрашкова – изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда; и от Министерство на финансите: госпожа Николина Апостолова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“, и господин Ангел Ангелов – държавен експерт в дирекция „Национален фонд“. Основните приоритети на бюджет 2020 г. в частта, касаеща политиките в опазването на околната среда, бяха представени от министър Нено Димов. Той посочи основните параметри за Министерството на околната среда и водите: очаквани приходи – 42 млн. лв., разходи – 56 млн. лв., включващи 10% увеличение на работна заплата на служителите. Предвижданите разходи по някои от основните политики са: за политиката по опазване и ползване на компонентите на околната среда – 26 млн. 800 хил. лв., от които за управление и опазване на водите – 6 млн. 900 хил. за управление на отпадъците – 3 млн. 400 хил. лв., като целта е увеличаване на количествата рециклирани отпадъци и подготовка за преход към кръгова икономика; за политиката по подобряване качеството на атмосферния въздух – 1 млн. 800 хил. лв.; за управление на дейностите по изменение на климата – 600 хил. лв.; за съхранение, укрепване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичните им ресурси – 9 млн. за Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост – 10 млн. 300 хил. лв., и за администрация – 18 млн. 800 хил. лв. Министърът представи и бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, който за 2020 г. е в рамките на 63 млн. 900 хил. лв., като отново най-голям е делът на разходите в сектор „Води“ – 39 млн. 500 хил. лв. За сектор „Управление на отпадъците“ се планират 18 млн. 500 хил. лв. с приоритет за довършване на депа за твърди битови отпадъци и рекултивация на стари общински депа.

След прекратяване на дискусиите и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 12 гласа „за“, 7 „против“ и без „въздържал се“ изрази следното становище: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

технологии и съобщения. И да Ви информирам, че след това са докладите на Комисията по културата и медиите и на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Заповядайте, господин Полихронов.

от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 6 ноември 2019 г., бе обсъден Законопроект за държавния бюджет на Република г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. На заседание присъстваха: господин Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, господин Атанас Темелков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“, представители на предприятията и дружествата към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и представители на Министерството на финансите и на синдикалните организации. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. бе представен представен пред членовете на Комисията от господин Росен Желязков. Разчетените собствени приходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители,

През 2020 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда да разходва, трансферира и координира 1 млрд. 656 млн. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От общия размер на разходите за 2020 г.

и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, 650 млн. 960 хил. лв. – от централния бюджет, в това число погашения и лихви

хил. лв. – собствени приходи, и 226 млн. 597 хил. лв. – субсидия от държавния бюджет. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по културата и медиите за първо гласуване относно Законопроект

Комисията по културата и медиите на редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. В обсъждането участваха представители на Министерството на културата, Министерството на финансите, Българската телеграфна агенция, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Съвета за електронни медии, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Съюза на българските музикални и танцови дейци. Министърът на културата господин Боил Банев представи бюджета на Министерството на културата. Държавният бюджет за 2020 г. беше представен от господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“ на Министерството на финансите. Проектобюджетът на Министерството на културата за 2020 г. предвижда собствени приходи от 33 млн. лв. и рамка на разходи в размер на 217 млн. 50 хил. 500 лв. Предвидената сума от централния бюджет за Българската телеграфна агенция е в размер от 5 млн. 811 хил. 400 лв. За Съвета за електронни медии в Законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. са предвидени приходи в размер от 1 млн. 200 хил. лв. и разходи в размер на 1 млн. 792 хил. 700 лв.

и 70 млн. 907 хил. 100 лв. за Българската национална телевизия. С § 1 от Заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. се отлага за следващо време действието на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 на Закона за радиото и телевизията, съответно за 2020 и 2021 г. С § 15 се вменява задължението на министъра на културата в срок до 31 март 2020 г. да внесе в Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд

Със Законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. се извършват изменения и допълнения в Закона за закрила и развитие на културата в уредбата на финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. С промените в Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ се предлага неговото финансово подпомагане да се извършва чрез бюджета на Министерството на културата, а не от централния бюджет. По време на дискусията взеха отношение народните представители Вежди Рашидов, Иван Ченчев, Анастас Попдимитров и Велислава Кръстева. След приключване на дискусията се проведе гласуване със следните резултати: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

със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Чеканска. Следва Докладът на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

октомври 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г. От името на вносителя Законопроектът бе представен от госпожа Евгения Орлова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите. Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. е придружен от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. В представения проект на държавен бюджет за 2020 г. в частта му за юридически лица с нестопанска цел: Общо предвидените средства по консолидираната фискална програма за юридическите лица с нестопанска цел възлизат на 267,3

от Европейския съюз по Държавен фонд „Земеделие“ и Национален фонд. Средствата са разпределени, както следва: - по държавния бюджет (включени по бюджетите на министерствата) – 98,05

спрямо 2019 г.; - по Национален фонд – 36,2 млн. лв. за финансиране на проекти с бенефициенти, юридически лица с нестопанска цел по линия на Европейските фондове;

за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските организации се осъществява от Министерския съвет, който приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. С ал. 1 на същия член от Закона е предвидена възможността държавата да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез финансирания, но при условия и по ред, определени в съответните съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи, тоест предвидено е организациите, които се подпомагат от държавата, да отговарят кумулативно на две условия: 1. Да са определени за извършване на дейност в обществена полза и 2. Да има условия и ред за тяхното финансиране в специален закон. През 2020 г. на основание чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел по централния бюджет за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са предвидени целеви средства в размер на 1 млн. лв. След като Съветът за развитие на гражданското общество започне дейността си и утвърди критерии, условия, правила и процедури за оценката на проектите и разпределението на средствата, тези средства в размер на 1 млн. лв. ще бъдат предоставени с акт на Министерския съвет по реда на Закона за публичните финанси. При разработването на проекта на държавен бюджет за 2020 г. в частта за юридическите лица с нестопанска цел, с оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране, се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет. Финансовото подпомагане от страна на държавата на юридическите лица с нестопанска цел следва да става при съобразяване с относимите законови изисквания и при отчитане на специалния статут и значимост на организациите, и следва да води и следва да води до измерими резултати за обществото при изпълнението на конкретна политика. Основания за получаване на средства на юридическите лица с нестопанска цел по бюджетите на министерствата: - по бюджета на Министерството на културата (чл. 17) – 2,128 млн.

взеха народните представители Крум Зарков, Георги Гьоков, Милена Дамянова, Александър Сиди. В изказванията бе поставен въпросът за все още неструктурирания Съвет за развитие на гражданското общество. Средствата са предвидени в бюджета за 2020 г., но не могат да бъдат предоставени на гражданските организации за финансиране на проекти. Народните представители изразиха готовност да съдействат за по-бързото структуриране на Съвета за развитие на гражданското общество. Повдигнат бе и въпросът за отпадналите от списъка за финансиране Съюз на народните читалища, Македонския научен институт и Съюза на тракийските дружества в България. След проведената дискусия Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 9 гласа „за“, гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2019 г.“

за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

На редовно заседание, проведено на 7 ноември 2019 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за държавния бюджет на

господин Ивайло Танев – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“ в Министерството на финансите; госпожа Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, доцент доктор Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминацията, доктор Баки Хюсеинов – заместник-председател на същата комисия, госпожа Петя Първанова – председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, господин Емил Велинов – директор на дирекция „Вероизповедания“ в Министерския съвет, църква – Западно и Средноевропейския митрополит Антоний, доцент доктор Мария Кьосева и адвокат Радомир Чолаков, от Мюсюлманското изповедание – господин Джелал Фаик – главен секретар на Главното мюфтийство, от Католическата църква – отец Петко Вълов, от Обединените евангелски църкви – пастор Румен Борджиев. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Ивайло Танев, който запозна народните представители с общата рамка и приоритетите в бюджет 2020, фокусирани върху секторите образование, здравеопазване, отбрана, пенсионна политика и политика по доходите.

Госпожа Диана Ковачева изрази подкрепата си за Законопроекта в частта „Омбудсман“ и представи обосновка на необходимостта от допълнителни бюджетни средства за ефективното функциониране на институцията. Възходящият ръст на жалбите, акредитирането на институцията с най-висок статут